Možda istine radi treba vrlo jasno reći da dokument EU omogućava svim državama da ne rade sistematske kontrole nego da rade i kontrole prema svom nahođenju, da rade kontrole, ciljane kontrole. Prema tome to je odluka države. Da li će raditi jedno ili drugo, primjerice Mađarska država odlučila je raditi ciljane kontrole i zbog toga je propusnost neusporedivo veća. To je odluka države a ne EU. EU ne obvezuje da se moraju raditi sistematske kontrole. ali u svakom slučaju činjenica je ona koju ste izložili da su nažalost posebno vezano uz uskršnje blagdane bile enormne kolone i da je za bojati se kako će to izgledati u sezoni. Ali sada ćemo prijeći na našu 1. točku dnevnog reda a to je: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 124. Predlagatelj akta je Vlada RH temeljem članka 85. Ustava RH i članka 172 i 204 Poslovnika Hrvatskoga sabora.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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav a njihova izvješća ste primili na sjednici. Amandman je podnio zastupnik Peđa Grbin. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Uvaženi državni tajnik u Ministarstvu uprave Mihovil Škarića. Izvolite. **Škarica, poštovani potpredsjedniče Sabora, uvaženi zastupnici. Ukratko ću izložiti osnovne smjernice ovih Izmjena i dopuna Zakona o državnim službenicima koji sve zajedno zapravo osiguravaju efikasniji rad državnih službenika, efikasnije brže zapošljavanje i zapravo u cijelosti podižu administrativni kapacitet tijela državne uprave ponajprije u poslovima i procesima apsorpcije sredstava koje nam iz europskih strukturnih i investicijskih fondova stoje na raspolaganju. Postupak prijema u državnu službu je dugotrajan i kompliciran te se Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima isti želi pojednostaviti i ubrzati posebice vezano za prijam državnih službenika na poslove upravljanja i korištenja europskih strukturnih investicijskih fondova uz poštivanje ustavnog jamstva o jednakoj dostupnosti javne službe svim građanima pod jednakim uvjetima. Kod zapošljavanja službenika na poslovima vezanim u ESI fondove predlažu se izuzeci od primjene odredbi zakona odnosno drugačija regulacija a sve u cilju ubrzanja postupka zapošljavanja na tim poslovima. Predlaže se da zapošljavanje na poslovima vezanim uz ESI fondove nije potrebno predvidjeti u planu prijema u državnu službu te ukidanje obveze državnih tijela da prije raspisivanja javnog natječaja ili internog oglasa provjere ima li službenika na raspolaganju u Vladi i provjeri njihove kompetencije. Također, za potrebe rada i iznimno na projektima koji se financiraju iz fondova EU osobe se mogu primiti u državnu službu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta. Prema važećoj odredbi zakona državna služba na određeno vrijeme može trajati najduže godinu dana. Međutim pokazalo se, praksa pokazuje kako projekti financirani iz ESI fondova u pravilu traju duže od tog razdoblja a upravo u tom razdoblju kapaciteti zahtijevaju više službenika i veći angažman postojećih službenika. Također kod prijema službenika na poslovima upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova predlaže se propisati hitan postupak po žalbi što znači da Odbor za državnu službu žalbu treba odmah uzeti u rad i riješiti u roku od 30 dana. Osim navedenog predlaže se ubrzati postupak zapošljavanja za sve službenike bez obzira za koje poslove se zapošljavaju. Predlaže se tako niz pojednostavljenja a time i ubrzanja samog postupka zapošljavanja i to u postupku koji prethodi raspisivanju javnog natječaja za prijam u državnu službu potrebno je provjeriti ima li službenika na raspolaganju Vladi koji ispunjavaju uvjete za raspored na to radno mjesto. Ovim se prijedlogom zakona predviđa brži način provjere podataka o službenicima na raspolaganju korištenjem elektroničke web aplikacije comunitation and information resurce centre of administration. Ukoliko na raspolaganju Vlada ima državnih službenika koji ispunjavaju propisane uvjete predlaže se da državno tijelo pozove samo državne službenike čije mjesto stanovanja nije udaljeno više od 50 km od državnog tijela, odnosno neovisno o udaljenosti ako je u toj aplikaciji naznačeno da službenik pristaje na raspored u drugo državno tijelo i ako se radi o većoj udaljenosti njegovog mjesta stanovanja. Također predlaže se ukidanje obveze sudjelovanja ministarstva predstavnika Ministarstva uprave u komisijama za provedbu javnog natječaja i internog oglasa. Naime, institut predstavnika Ministarstva uprave nije ostvario svoju svrhu. Iako predstavnik Ministarstva uprave može upozoriti na potrebu zakonitog postupanja i ukazati na određene nezakonitosti, ipak je on tek tek jedan član komisije za provedbu javnog natječaja čiji glas u većini slučajeva ne utječe na donošenje odluke. Također procedura imenovanja predstavnika Ministarstva uprave zahtijeva odgovarajuće vrijeme i troškove pri čemu Ministarstvo uprave nema dovoljno personalnih i administrativnih kapaciteta da bi osiguralo imenovanje i nazočnost svojih predstavnika, odnosno predstavnika iz reda svojih službenika, pa često određuje službenike drugih tijela ali koji također zbog svojih službenih obveza ili čak nerazumijevanja nadređenih ne mogu sudjelovati u radu takvih komisija. Također, predlaže se važeće zakonsko rješenje koje nalaže dostavu rješenja o prijemu u državnu službu izabranog kandidata svim kandidatima u postupku javnog natječaja putem pošte izmijeniti na način da se predviđa dostava rješenja o prijamu u državnu službu javnom objavom na web stranici državnog tijela koje je raspisalo javni natječaj i web stranici Središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, tj. Ministarstva uprave. A dostava se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici Središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose. Na predloženi način bi se znatno pojednostavio postupak, ubrzao, a ujedno bi se i smanjili troškovi dostave rješenja, a također i ne manje važno ujednačilo bi se računanje rokova u odnosu na sve kandidate u kojem oni mogu podnijeti pravne lijekove na navedeno rješenje. Zakonskim se izmjenama također predlaže intervenirati u odredbe koje reguliraju pitanja Odbora za državnu službu. U primjeni zakona, tj. u radu Odbora za državnu službu uočeni su problemi dugotrajnosti postupaka u kojima se odlučuje o prijemu u državnu službu, rasporedu na radno mjesto, pravima, obvezama i odgovornosti državnih službenika, te prestanku državne službe. Postupci traju od nekoliko mjeseci čak do dvije godine. U postupku odlučivanja o navedenim pitanjima uključujući odlučivanje o svim pravima i obvezama državnih službenika primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, a pravne posljedice donošenja rješenja nastupaju tek s danom izvršnosti rješenja. ubrzanje ovih postupaka na način da se isključivo o statusnim pravima i obvezama državnih službenika odlučuje u upravnom postupku, dok bi se o drugim pravima i obvezama, primjerice o pravu na godišnji odmor, plaćeni ili neplaćeni dopust, pravo na naknadu troškova prijevoza dolaska na posao odlučivalo na način predviđen općim propisima o radu. Ovim se načinom zapravo prilagođava, odnosno harmonizira status službenika i pravila koja reguliraju njihov status sa općim radnim zakonodavstvom što bi ubrzalo postupke pred Odborom za državnu službu. Odbor bi se rasteretio znatnog broja predmeta jer bi odlučivao samo o žalbama protiv rješenja kojima se utvrđuju statusna prava i obveze. Također predlaže se imenovanje članova odbora na temelju javnog natječaja, a ne na temelju internog oglasa kao što kao što upućuje važeća odredba čime bi se znatno proširio krug mogućih kandidata u postupku i kvalitetniji odabir članova Odbora za državnu službu. I kao još jedna poluga, dodatna poluga da se ubrza njihov rad i učini efikasnijim. Također intervenira se ovim izmjenama i dopunama u odredbe o premještaju državnih službenika. Prema važećoj odredbi, državnog službenika se može premjestiti po potrebi službe na drugo radno mjesto u istom ili drugom državnom tijelu, u istom ili drugom mjestu rada ali samo na radno mjesto za koje je propisan isti stupanj obrazovanja i potrebno radno iskustvo u jednakom trajanju. Radi poticanja mobilnosti državnih službenika, ali i poticanja lateralnog napredovanja državnih službenika predlaže se mogućnost premještaja službenika i na radno mjesto sa zahtjevnijim uvjetima, odnosno mogućnost premještaja na radno mjesto za koji je propisan isti stupanj obrazovanja i potrebno radno iskustvo u jednakom ili dužem trajanju. A iznimno i uz njegovu suglasnost i na radno mjesto za koji je propisan uvjet radno iskustvo u kraćem trajanju. Također predlaže se dopuniti i izmijeniti odredbe koje se tiču zapreka za prijem u državnu službu. Intencija takve izmjene je utvrđivanje opće odredbe da bi se izbjeglo detaljno nabrajanje odredaba Kaznenog zakona, a postigla svrha nemogućnost zaposlenja u državnoj službi osoba protiv kojih se vodi kazneni postupak. Stoga se predlažu umjesto taksativnog navođenja grupa kaznenih djela propisati da u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi postupak po službenoj dužnosti ili koje su proglašene krivim za kazneno djelo za koje se kazneni postupak vodi po službenoj dužnosti. Što se tiče odredbi o prestanku službe po sili zakona one se mijenjaju i nadopunjuju na sljedeći način, radi usklađivanja sa zakonom o radu, točnije sa člankom 112. točkom 4. Zakona o radu kojim je propisano da ugovor o radu prestaje kada radnik navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, osim ako se poslodavac i radnik drugačije dogovore, predlaže se odredba prema kojem državnom službeniku služba prestaje kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža, osim ako se čelnik tijela i državni službenik drugačije ne dogovore. Dakle predlaže se ujednačiti ovu odredbu Zakona o državnim službenicima sa općim radnim zakonodavstvom. U tom slučaju služba prestaje posljednjeg dana godine u kojoj su ostvareni ti uvjeti ako se dogovore. Također predlaže se preciznije propisivanje razloga prestanka državne službe po sili zakona zbog pravomoćne izrečene presude u kaznenom postupku. Kada je državni službenik osuđen na kaznu zatvora ili kaznu dugotrajnog zatvora ili djelomičnu uvjetnu osudu za kazneno djelo za koje se kazneni postupak vodio po službenoj dužnosti, danom saznanja za pravomoćnost presude osim ako mu je tom presudom izrečena novčana kazna, uvjetna osuda ili rad za opće dobro. Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, predlaže se da Hrvatski sabor prihvati takvu proceduru i nakon rasprave o konačnom prijedlogu zakona donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Sabor je već prihvatio tu proceduru. Sada ćemo prijeći na izvjestitelje. Žele li izvjestitelji uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi će u ime Kluba zastupnika HNS-a govoriti uvaženi zastupnik Milorad Batinić. Izvolite. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Državni tajniče sa suradnicama, kolegice i kolege. Sve ono što vodi pojednostavljenju, pogotovo kada govorimo o administrativnom aparatu ne želim koristiti birokratski aparat je hvale vrijedno. No međutim, ono što mi nedostaje u ovim obrazloženjima, a vjerujem da bi bilo poželjno radi samog praćenja izmjena zakona koje su manje-više tehničke naravi i čim se govori o pojednostavljenju nema razloga da se protivimo tome. Međutim u članku 2. ono što je ključno znači provodi se prijem u državnu službu u skladu sa planom prijama u državnu službu utvrđeno ovim zakonom osim u slučajevima, e sada onda nabraja radi se o prijemu u državnu službu na određeno vrijeme, popunjavanje radnog mjesta koje je upražnjeno odlaskom službenika i ovo pod c prijema … na poslove upravljanja kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova, tu je ono što je ključno. Sjećamo se da je bilo koncem mandata koalicijske vlade HNS-a i SDP-a donijet jedan strateški dokumenat na tragu reformiranja javne uprave, vlada koja je prethodila ovoj imala je po nama jedan dobar dokumenat, radni dokumenat koji je trebalo dalje razvijati da se u konačnici definira po svim ministarstvima koliko je stvarno potrebno s obzirom na obim poslova, koliko je potrebno službenika, namještenika, kojega profila da se ide i u promjenu sistematizacije radnih mjesta. To sam isto očekivao i od ova Vlade. Bilo je najava reforma javne uprave kako se kaže, ne samo preko svih medija nego i ovdje, nažalost dobili smo jedan zakon koji volio bih vjerovati da će riješiti problem, međutim nisam siguran koliko i kada na koji vremenski rok. Posebno pažnju bih želio u raspravi, neću duljiti, govoriti o ESEI fondovima, Europski strukturni investicijski fondovi, svjedočimo primjera imamo mnogo po raznim ministarstvima. Recimo konkretno prošle godine je bio rok 9. mjesec, rujan mjesec za prijavu određenih projekata Ministarstva gospodarstva, dan danas nisu dostupni rezultati valorizacije, evaluacije. Neki natječaji iz istog resornog ministarstva završetak prijave je bio, mislim da li konac 11. ili početak 12. mjeseca, dan danas mnoge projekte, govorim iz pozicije malih, srednjih poduzetnika, OPG-a sporost u rješavanju toga, to govori da bi ovaj zakon, zakonski prijedlog trebalo svakako podržati i ova rješenja koja su na tragu toga nastojimo pozitivno iščitavati da se eliminiraju administrativno birokratske barijere prijem ljudi u državnu službu. No, nisam dobio odgovor mislim da smo imali nešto slično i u prošlom sazivu, koliko ljudi obučenih da kažem certificiranih treba pojedinom ministarstvu za rješavanje ovog problema, znači što se tiče kontrole europskih strukturnih investicijskih fondova odnosno i valorizaciju odnosno procjene da li određeni projekti mogu proći i ostvariti sredstva, volio bih znati koji je to broj po pojedinom resornom ministarstvu jer svjesni smo činjenice vrlo sporog rješavanja tih zahtjeva. Ja sam i na odboru upozorio na za regionalni razvoj jer do sada prema statistikama koliko je sredstava povučeno, ne koliko je ugovoreno. Postoji ogromna razlika, a toga smo svi svjesni, iako kada kada nam odgovara tada govorimo koliko je ugovoreno sredstava, a kada uspijemo povući tada govorimo koliko je povučeno odnosno ostvareno, da kažem došlo novca u državni proračun ili u lokalnu samoupravu ili ovisno o poduzetniku. Ne bih želio manipulirati sa tim podacima ali svakako mislim da nije dobro. Mi smo sada u konac travnja, postotak ne ugovorenih projekata nego ostvarenih je vrlo, vrlo, vrlo mali, čak opasno mali, usudim se kazati i dovodi u pitanje ako se ovom dinamikom, ovim tempom krene u realizaciju što se financija tiče, ostvarenja projekata bojim se da ona projekcija koja je bila definirana, odnosno planirana državnim proračunom da će doći u pitanje. I to ozbiljno doći u pitanje. možemo prihvatiti ovaj dio iako uz jedan veliki upitnik jer ovim izmjenama zakona reguliraju se i neke druge stvari. Ne bih želio sada davati tome jednu političku dimenziju i pozitivna ili negativna prije svega, negativna iskustva iz prethodnih godina koga, kako, na koji način. Međutim, postavljam pitanje, u RH imamo niz lokalnih agencija, regionalnih agencija, privatnih tvrtki, vjerujem da se možda i razgovaralo da se iznađe jedan period, da se upravo ubrzaju postupci valorizacije, vrednovanja projekata i privlačenja, odnosno konačne realizacije sredstava. To je jedno pitanje. Drugo pitanje je, vrlo dobro znam iz vlastitog iskustva da proces certifikacije visokoobrazovanih ljudi, znači sa da li su baccalaureus ili imaju visoku spremu ili višu proces certifikacije traje od 4 do 6 mjeseci, 4 do 6 mjeseci. Jer upravo jedan projekt smo realizirali u našoj lokalnoj samoupravi da bi bili osposobljeni za ovaj posao koji se ovdje traži. I sada ukoliko procedura bude trajala mjesec dana, dva i još naredna obuka da tako kažem da bi stekli certifikat, da bi mogli raditi određeni posao to vam je negdje 11.-ti, 12.-ti mjesec. Stoga predlažem i predlagao sam i ministrici regionalnog razvoja i ministru poljoprivrede da se vidi sa regionalnim agencijama, sa lokalnim agencijama koji imaju certificirane ljude, osposobljene da pokušaju da izmijene zakon, da donesu zakon koji će trajati za određeno vrijeme a potreban je, da se ti ljudi na neki način stave u funkciju ovoga što se ovim zakonom želi napraviti za jedan određeni vremenski period dok se ne dimenzionira i ne kapacitira dovoljan broj ljudi u resornim ministarstvima. Pa čak i na uštrb pisanja možda određenih projekata jer bojim se imamo podatke, nekoliko tisuća projekata po pojedinim natječajima, ogroman novac. Međutim nisam, skeptičan sam. Iako velim načelno ne možemo biti protiv ovoga zakona koja je namjera. Ali skeptičan sam i smatram da je važnije govoriti upravo o tom segmentu nego o samom tehničkom dijelu zakona. Zato bih molio isto tako i resorno ministarstvo iako nije u direktnoj nadležnosti njih ali apel i prema Vladi prvenstveno prema svim ministarstvima i koja sam spomenuo i ona druga koju imaju u svojoj nadležnosti ESI-e i fondove da pokušaju iznaći jedan među, među rješenje upravo iz razloga da što više sredstava se slije i u državni i lokalni proračun a i isto tako i proračune gospodarstvenika. Ovo nije problem što ovdje piše ali problem je kakav efekt će toga biti. Nadalje, progovorio bih još, a ovo sam posebno nastojao istaknuti licencirani, osposobljeni jer imamo povrat informacije, valorizacije određenih projekata koje i lokalne samouprave su kandidirale, postavlja se pitanje kompetentnosti tih ljudi koji vrše ne samo administrativnu provjeru kao prvi korak nego i valorizaciju. Kolegice i kolege tu je ogroman problem. nažalost valorizaciju određenih projekata rade ljudi uz dužno poštovanje koji ne poznaju tematiku o kojoj se govori. U fazi valorizacije od administrativne provjere, valorizacije projekata i koliko su ti projekti, odnosno vrednovanje tih projekata kasnije kroz bodovanje, da li su ti projekti nužni ili ne. Mislim da taj problem ima nekoliko razina problema ali mislim da je to jedan od ključnih. I stoga da ponovim, znači obuka, certifikacija ili kako već hoćemo školovanje ljudi o kojima govorimo jer nisam siguran a volio bih znati podatak da li na razini RH ima da kažem slobodnih kapaciteta, ljudi koji žele raditi u državnoj službi upravo na ovim poslovima, nisam siguran iz više razloga. Svi znamo kolike su plaće, moramo otvoreno o tome razgovarati i u agencijama a pogotovo u privatnim agencijama plaće su višestruko veće. I volio bih isto tako konkretno Ministarstvo uprave a i ostala resorna ministarstva konkretno Vlada da se o tome povede računa, ovo je realnost. To je realnost i nitko vam neće iza 4, 5, 6 tisuća kuna raditi po 8 do 10 sati a negdje drugdje ima 10 do 15, to je naša realnost. Tako da se bojim da i u ovim izmjenama zakona koje velim u načelu nema razloga nepodržati ali bojim se da nećemo riješiti problem. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeća će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti uvažena zastupnica Marija Jelkovac. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče sa suradnicama, poštovane kolegice i kolege zastupnici pred nama je ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima s konačnim prijedlogom zakona. Kao što smo vrlo iscrpno čuli od državnog tajnika o predloženim izmjenama ja ću se kratko osvrnuti prije svega i na važeći zakon i reći da je on doživio do danas već više izmjena. Na ona pitanja koja nisu uređena samim Zakonom o državnim službenicima ili posebnim zakonom, odnosno uredbama Vlade primjenjuju se znači, primjenjuje se Zakon o radu kao opći propis. Važeći zakon definira državne službenike i namještenike i njihova prava, obveze, odgovornosti, upravljanje u državnoj službi, prijam u državnu službu, odlučivanje o pravima, obvezama i odgovornostima državnih službenika, zatim klasifikaciju radnih mjesta u službi, premještaje, ocjenjivanje, napredovanje u službi, izobrazbu državnih službenika, odgovornosti za povrede službenih dužnosti, odgovornost za štetu. Zatim raspolaganje, prestanak državne službe, te definira namještenike. Dosadašnja praksa pokazala je zaista da je postupak prijema u državnu službu dugotrajan i kompliciran i zaista je pohvalno što se ovim zakonskim prijedlogom isti želi pojednostaviti i na taj način ubrzati, a posebno je to važno zbog prijema službenika na poslove upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova, ali i ostalih državnih službenika. Ono što je važno da se u stvari važna promjena koja će doprinijeti ubrzavanju je da se prije raspisivanja javnog natječaja ili internog oglasa provjeri ima li službenika na raspolaganju u Vladi i provjere njihove kompetencije kao što je po sada važećem zakonu. Ta obveza se ukida mislim da će to zaista dovesti do određenih ubrzanja u samom procesu prijema službenika. Isto tako, mislim da je vrlo značajna promjena na bolje to što se omogućuje onim službenicima koji se financiraju iz projekata, koji se financiraju iz fondova EU da mogu ostati raditi do završetka projekta, a ne kao što je bilo do sada po sada važećem rješenju najduže godinu dana na određeno vrijeme iz razloga što u pravilu projekti traju duže. I onda smo imali zaista jedan konkretan problem što nakon isteka roka od godine dana kada u stvari nismo više mogli zakonito imati državnog službenika koji je radio na tom projektu u roku tih godinu dana. Morali smo provoditi opet postupak prijema za to ili se to ili se snalaziti na kojekakve načine, tako da mislim da je ovo zaista hvale vrijedna promjena koja će olakšati zaista u tom dijelu nastavak rada na projektima do samog završetka. Ono što je spomenuo i državni tajnik a što je vrlo značajno da će Odbor za državnu službu rješavati žalbe odmah, odnosno najduže u roku od 30 dana kada se radi o prijemu prijemu službenika na poslove upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih investicijskih fondova. Mislimo da je to zaista važno upravo zbog ovog o čemu je govorio i kolega Batinić da se zaista korištenje sredstava iz europskih strukturnih investicijskih fondova stavi u jednu višu brzinu, da se postigne što veći učinak i moramo znači omogućiti i u ovom tehničkom smislu, da se znači službenici koji rade na tim poslovima i kod prijema, ali i kod zaštite njihovih prava, da taj postupak bude ekspeditivan. Također mjera koja će doprinijeti efikasnosti je i brži način provjere o službenicima koji su na raspolaganju u Vladi korištenjem elektroničke web aplikacije. Ono što je također značajno a to je da će se sva ona rješenja o prijemu u državnu službu koja su se do sada dostavljala preporučeno svim kandidatima po ovim znači dostava se predviđa oglašavanjem na web stranici onog tijela koje je raspisalo javni natječaj i na web stranici Središnjeg tijela za državnu državnu upravu za službeničke odnose što mislim da će značajno i olakšati prijem službenika, odnosno smanjiti same troškove dostave koje su državna tijela imala jer smo imali, dakle natječaj gdje je znao biti stvarno velik broj kandidata i po 500, 600 kandidata gdje onda ta dostava zaista iziskuje određena sredstva. A da ne govorim o tome da je kod takve dostave zaista postojao postojao jedan duži period dok bi se prikupile sve dostavnice od svih kandidata da su primili uredno otpravke akata i da se onda dalje može provesti postupak do kraja, odnosno donijeti rješenje o rasporedu. Što se tiče izmjene o mogućnosti premještaja službenika na više radno mjesto mislim da je ona dobra, da će također potaknuti i motivirati službenike da budu još efikasniji na svojim radnim mjestima, u svom radu, da mogu na taj način napredovati, bit premješteni na službenička mjesta višeg ranga što do sada nije bilo moguće. I na taj način će se u stvari postići jedna veća mobilnost službenika. Ono što je također značajno da za sve ove izmjene nisu potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu i mislimo da su sve predložene izmjene vode efikasnijoj državnoj službi, da vode ubrzanju samih postupaka pogotovo postupka prima i zato će klub HDZ-a podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo.

Jelkovac. Govorili ste kako ovaj zakon predstavlja nekakvu promjenu na bolje, kako će sada državni službenici biti motivirani da napreduju, međutim čini se da bi prije svega uopće trebalo riješiti pitanje javnih natječaja na koji se način uopće ljudi zapošljavaju u državne službe jer je poznato da dok je HDZ na vlasti se ni čistačica ne može zaposliti, a da nije podobna od vaše stranke. Vi jednostavno uvijek te javne natječaje izigrate, uvijek je poznato unaprijed tko će biti zaposlen, a čovjek pri tom može imati kakvo god hoće obrazovanje jer pismenost, poznavati jezike i imati iskustvo ako nije iz vašega tamo okvira on jednostavno nema nikakve šanse da bude zaposlen. Iz toga razloga ja vas pozivam da sve javne natječaje provodite pod šiframa, to se između ostalog već više puta najavljivalo kroz ministarstva bez imena i prezimena da te natječaje provode neovisna povjerenstva i da što je više moguće po mogućnosti izbacite ove intervjue koji se spominju u ovom zakonu, a koji su ustvari glavno sredstvo putem kojih se eliminiraju nepoželjni kadrovi. Ja znam da ćete vi sada reći da natječaji funkcioniraju, ali evo ja sam se javio na brojne natječaje nikad nisam bio zaposleni i iskreno sumnjam da biste mi vi osobno ikada bilo gdje zaposlili pa ne znam kakve kvalifikacije da imam samo zato što sam iz Živoga zida. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Odgovor uvažene zastupnice Jekovac. Poštovani kolega, zaista ne mogu prihvatiti ove vaše paušalne ocjene. Zakon predviđa testiranje svih kandidata kroz javni natječaj, testiranje nije samo intervju. Dakle testiranje se provodi iz općeg dijela, posebnog dijela znači kandidati svi moraju pokazati određeno znanje, prije samog testiranja oni dobiju također oglašeno na web stranici iz kojeg područja će biti testirani, dobiju materijale, zakone sve iz čega se trebaju pripremiti. Onaj kandidat koji ostvari najveći broj bodova, ima najveću šansu da bude primljen. Intervjui donose samo jedan određeni manji broj bodova i ne može se temeljem toga samo odlučiti tko će biti primljen. Tako da vaše ove stvarno kvalifikacije ne stoje i mislim da su politikantske i da kada takvo nešto govorite zaista morate biti odgovorni za svoju izrečenu riječ. Hvala lijepa. lijepa. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika MOST-a govoriti uvaženi zastupnik Marko Vučetić. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege. Ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, s Konačnim prijedlogom Zakona ne bi trebao izazivati nikakve ili ne bi trebao izazivati mnoge polemike iz jednostavnog razloga što se radi o jednom čvrstom argumentiranom stavu i čvrstom argumentiranom polazištu koje odbija unaprijed sva pretjerivanja. neću ni ja ulaziti u pretjerivanje pojačavanja ovog zakona nekakvim retoričkim formama, a sve kako bi zašli u prostor deriviranja jednostavnosti i činjeničnosti i zamagljivanja da se upravo ovdje radi o jednostavnosti činjeničnosti. Ovaj zakon vidjeli smo i iz same ove evidencije odsustva velikog broja replika da se radi o zakonu kojeg svi podržavamo i o potrebnom zakonu. RH su potrebni europski strukturni investicijski fondovi, oni su potrebni RH ukoliko je promatramo u njezinom kulturološkom obliku, ukoliko je promatramo putem teritorija, građana ili putem njezine ekonomije pa i politike. I upravo zbog ove potrebe da se iskorištavaju europski strukturni investicijski fondovi je potrebno donijeti i zakone koji će omogućavati da to to iskorištavanje i kontrola upravljanja korištenja fondova i sredstava bude što efikasnija i da poluči one rezultate koje očekujemo, a ti rezultati se ne mogu svesti samo na mjeru ekonomije nego te rezultate moramo promatrati i mjerom političnosti, demokratičnosti i jednom drugom civilizacijskom optikom. Dosadašnji prijem državnih službenika je bio potpunoma predan sterilnosti birokratskog uma koji gotovo ničemu ne bi trebao ni služiti osim samo opravdanosti upravo tog sterilnog ili birokratskog uma. I zbog toga se zbog one moje početne pozicije da se radi o jednostavnosti činjeničnosti moralo odustati od mnogih zakonskih rješenja, ali i prakse primanja državnih službenika i namještenika. Ti državni službenici i namještenici su kao što smo to vidjeli iz dosadašnje prakse bili podložni onom klanu koje je državno tijelo trebalo iznijeti i bili su podložni mehanizmu i zakonitosti prethodnog propitivanja da li možda u sustavu neka osoba, neki državni službenik potrebnih specifičnih znanja ili vještina. Gotovo da se radi o nekakvoj ontologiji službenika. Državno tijelo kada bi trebalo doći u posjed ili posjed znanja ili vještina a to se može samo putem određenog državnog službenika trebalo bi se uputiti u ove prilično nejasne vode. S ovim izmjenama i dopunama zakona ova procedura se racionalizira i ova procedura zahvaljujući ovoj elektroničkoj web aplikaciji u koju su pohranjeni svi potrebni podaci omogućuju svim tijelima, da na raspolaganju imaju sve relevantne podatke o znanjima i specifičnim vještinama upravo onih službenika koji bi trebali odgovarati i tim i tim specifičnim potrebama državnoga tijela. Ako uzmemo u obzir samo ovu činjenicu jasno je da se radi o vrijednom doprinosu zakona. Međutim, zakon se ne zadržava samo na tome, jednostavnost i činjenično se širi i na području da kada se radi premještanju službenika u neko državno tijelo da je to premještanje moguće ukoliko se radi do 50km od mjesta stanovanja tog službenika odnosno ukoliko se radi više od 50km ukoliko je taj službenik izrekao svoju suglasnost i ta suglasnost je zavedena u njegovom personalnom dosjeu. Međutim, puno je značajniji drugi dio koji se tiče opet premještanja državnih službenika a to je da se ukida ova jedna iracionalnost. S jedne strane imamo racionalnost dosadašnjeg zakona da se državni službenik mogao premjestiti samo na radno mjesto drugog državnog tijela koje zahtjeva istu razinu obrazovanja ali i radno iskustvo u jednakom trajanju što za sobom povlači da taj državni službenik ne može prijeći na radno mjesto koje će mu omogućavati niži koeficijent i samim time niža materijalna radna prava. Ovo je racionalno, međutim tu pronalazimo i određenu iracionalnost ukoliko se sprječava službeniku da pređe i na složenije radno mjesto koje sa sami time dovodi i do višeg koeficijenta odnosno onog što mi kolokvijalno nazivamo da prijeđe na bolje radno mjesto ili bolje plaćeno radno mjesto. Zahvaljujući ovom prijedlogu zakona koji dokida jednu takvu iracionalnu praksu, ova iracionalnost sada postaje dio historijske svijesti ili historijata, o njoj ćemo pričati kao o iracionalnost ali nećemo slušati više taj iracionalni govor. Novina Ministarstva uprave i reformskog logosa koji je ovo ministarstvo poduzelo, očituje se upravo u tome da iracionalni govor i govor sveg onog iracionalnog nestane iz našeg političkog i javnog prostora. I zbog toga Klub zastupnika MOST-a Nezavisnih lista podržava ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona i podržavam ovaj prijedlog i zbog toga što nas ovaj zakon i potiče da polako mijenjamo paradigmu državnih službenika kao onih koji bi trebali zahvaljujući ovom birokratskom umu, koji bi trebali biti i predstavljati teret društvu, odnosno oni su sve ono što bi trebala biti određena spomenička baština nepotrebnosti u društvu. Vidjeli smo na primjeru iskorištavanja strukturnih investicijskih fondova koja je veza između ekonomije i demokracije ali i da u toj vezi između ekonomije i demokracije nije moguće zaobići ovu važnu kariku a ta karika se naziva državnim službenicima. Zbog čega je nam bitna ova promjena paradigme u odnosu na poimanje službenika, upravo zbog toga što u ovom zakonu Klub MOST-a Nezavisnih lista pronalazi i jedan snažan pedagoški instrument koji nas vodi prema tome da se odgajamo na drugačiji način i da zaboravimo dosadašnju javnu odgojnu pedagogiju koja državnim službenicima prilazi s razine ove jedne patologije, javne disperzije svijesti svodeći ih na nepotrebnost. Jasno je da neću sada pojačavati, otvarati one, na svu sreću zaboravljene diskusije o tome kako bi u ovim zakonima trebalo iščitavati i tražiti nekakvu izgradnju etičke platforme s kojom ćemo kritizirati sve živo i sve što nam dolazi iz suprotnog tabora. Ovaj zakon to nije. Ovaj zakon je uistinu zakon koji polazi od jednostavnosti i činjeničnosti ali je to zakon koji može dovesti do toga da nam poraste ekonomija, da nam poraste demokracija jasno je da kapital nije preduvjet i niti nužni uvjet razvoja sloboda, slobode se razvijaju negdje drugdje ali niti je država neki gigantski subjekt koji raste i oživljuje ekonomskom snagom nego se radi o jednostavnoj činjenici da svi zakoni koji prolaze kroz ovaj Dom pa i ovaj Zakon o državnim službenicima su u svojstvu naše opredijeljenosti da stvaramo državu koja nas neće izručivati niti ekonomskoj moći niti ekonomskoj nemoći nego će skrbiti o pravima svih građana. o pravima u ovom proširenom objašnjenju klub MOST-a nezavisnih lista podržava ova nastojanja koja dolaze iz Ministarstva uprave, podržava reformski logos ovog ministarstva i podržava samim time i ovaj zakon. Zahvaljujem.

dobro ste primijetili znači da Ministarstvo uprave tiho, znači odrađuje svoj posao. Ministar Kovačić nije čovjek od nekakvog velikog PR-a, doduše je čovjek od nekad malo težih riječi, ovaj prijedlog zakona pokazuje, znači da ministarstvo ide u smjeru pojednostavljivanja, znači samog postupka zaposlenja ljudi koji se bave fondovima EU. Ali ono što je zanimljivo i što je prošlo ispod o čemu gotovo niti jedan medij nije na veliko pisao je najava, znači rezanja broja nadzornika u preko 300 agencija koje imamo što dolazi iz Ministarstva uprave. A kolega Batinić je malo prije pričao o tome da je nestala reforma uprave. Mi vidimo da se ona događa i putem ovog prijedloga zakona, a i putem svih tih najava. I ja sam uvjeren da će ministar Kovačić biti duh sa duh sa sjekirom, da će pojednostaviti propise, ali i da će srezati sve te nadzornike u agencijama. Hvala.

Upravo zbog toga što u Ministarstvu uprave vidimo ono što sam ja nazvao reformskim logosom, a najjednostavnije se može sažeti u tome da vidim mjesto na kojem smo prestali s političkim ekstazama i započeli smo sa učinkovitim politikama. Sve učinkovite politike trebaju voditi prema tome da nam život bude jednostavan, da život bude maknut i pomaknut iz ovih zakonitosti ekstaza koje ne dovode i ne vode ničem dobrom. I ministar Kovačić i ono što je on do sada radio i što je u svom radu najavljivao mi se čini ipak da se umjesto za sjekiru odlučio za zakone, ali ta slika je zanimljivija mi je da bude slika sjekire nego da zakon postane slika. Hvala. Sljedeća replika je uvažene zastupnice Ivane Ninčević-Lesandrić. Izvolite. **Ninčević-Lesandrić, Ivana (MOST)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Vučetić, nadovezala bih se na ovo vaše povezivanje birokratskog uma i ovog zakona. Zakon ću svakako pohvalit kao i rad Ministarstva uprave koji su krenuli u realizaciju svega što su i najavljivali. Međutim, kad smo kod birokratskog uma upravo zato imamo jedan veliki problem općenito sa povlačenjem sredstava iz europskih fondova obzirom da sam kao privatnik radila u tom sektoru mogu reći da sam često bila angažirana od strane jedinice lokalne samouprave za pisanje projekata za povlačenje sredstava iz europskih fondova, a za ta ista mjesta unutar tih istih jedinica lokalne samouprave su već postojali ljudi kojima je to bio posao. Dakle, upravo ovim zakonom osim što naravno najbitnije će se vršiti provjera postojećeg kapaciteta ljudskih resursa u RH je i najbitnije da ne dolazimo, da ne nastavljamo ono što se već dešava proteklih 25 godina, a to je konstantno nagomilavanje državnih službenika koji nisu kompetentni, koji ne žele i koji nemaju volju naučiti za što su plaćeni. Hvala. Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Vučetića. **Vučetić, Marko (Nezavisni)** Birokratski um je ne um, to je bezumnost. Ali nekako bi trebalo civilizacijski to izreći a da ne ulazimo u područja vrijeđanja. Dakle, birokratski um nije stvarnost koja pripada umu. Isto tako kao što stvarnost osoba koje su zaposlene na radnom mjestu a nemaju kompetencije da dinamiziraju to svoje radno mjesto nisu zaposlenici nego su nešto drugo. Ovo što ovim zakonom sad radimo i zahvaljujući elektroničkoj web aplikaciji u kojoj će bit pohranjeni svi podaci i bit će dostupni svi ti podatkovni resursi o zaposlenicima i to pod vidom njihovih znanja i vještina. Nama nisu potrebni ljudi koji će na način praznog prostora pokušati ispunit radno mjesto. Nama su potrebni ljudi koji imam konkretna znanja i vještine, odnosno ljudi čiji je postupak formalnog, neformalnog, informalnog obrazovanja rezultirao usvajanjem nekih ishoda učenja i usvajanjem određenih vještina. I upravo ovaj zakon to, u tom zakonu i iščitavam. Ovo nije izrijekom rečeno jer se zakon ne tiče obrazovnih naših politika, ali ovaj zakon pretpostavlja da su nam i obrazovne politike zdrave i da nam je način zapošljavanja djelatnika antikoruptivan. Hvala. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicama, kolegice i kolege dakle uvodno zakon donosi bitna poboljšanja i zato ćemo ga podržati. Dakle, to je pojednostavljeno. Sve ono što može doprinijeti da se postupak prijema u državnu službu ubrza, s jedne strane da se maknu formalnosti i još što je važnije da se upravo to ciljano napravi za postupak provedbe fondova i projekata je nešto što ćemo podržati. Zato da ne bih sad dalje govorio o podršci reći ću neke stvari koje mislim da su trebale biti riješene drugačije da bi bilo bolje. Prvo, načelno iako nije sada ovdje, ali ću se osvrnuti, mislim da je jako loše da ovaj zakon ide u hitnu proceduru i da imamo samo jedno čitanje. To je loše zato što on utječe na statusne stvari. Ne bi se ništa izgubilo da mjesec dana se kasnije donose, a vjerujem da bi kroz raspravu da bi bilo kvalitetnijih rješenja. Tri ili četiri stvari mislim da treba istaknuti. Prvo, predlaže se ukidanje obveze sudjelovanja predstavnika Ministarstva uprave u komisijama za provedbu natječaja. To je iz vašeg obrazloženja nešto što bi trebalo biti logično, međutim u praksi ja mislim da je vrlo loše kada se natječaji zatvaraju i kada nema nikog sa strane da sudjeluje u njihovoj provedbi. Do sada su to bili službenici Ministarstva uprave, d ali se tu opredijeliti da to budu predstavnici sindikata, ali neko sa strane je dobro kada sudjeluje u natječaju. To je dobro za transparentnost, to je zdravo za zakonitost i za samu provedbu natječaja. Tako i natječaj kada se provede čvršći i jači i mislim da bi takvo rješenje trebalo ugraditi. Dakle ako nemate kapaciteta u Ministarstvu uprave, možda tim ljudima dati neku naknadu ako idu tamo i to je moguće, ali ako nema kapaciteta razmisliti ili sindikat ili neko drugi, ali dobro je da neko sa strane sudjeluje u natječaju. Gdje god smo takvo rješenje primijenili imamo kvalitetnije postupke, nije se dobro zatvarati. To je prvo. Drugo, govori se u ubrzanju na način da će odbor rješavati samo statusne stvari, a ostalo bi išlo teoretski pred redovne sudove. Ovdje ću vam reći da je to katastrofa. Redovnim sudovima, opteretiti ih dakle ljude koje mi plaćamo jako dobro i sa stanjem koje imamo u pravosuđu sada ih opteretiti da rješavaju o godišnjim odmorima je ispod svake razine i to je katastrofalno loše rješenje, jako loše rješenje. To će vam možda ovdje ubrzati s jedne strane, ali će vam u pravosuđu upravo u radnim sporovima gdje se mučimo, gdje imamo svaki dan probleme s radnicima kojima je dugotrajnost postupaka, to će ih još više produžiti. A zbog čega? Zbog godišnje odmora. Vrlo loše rješenje. Konkretan prijedlog vam je da idete i ovdje, a to bi inače trebalo razmisliti da se primjenjuje kod svih radnih odnosa, da idemo prema sustavu arbitraže. Dakle zašto ne ustanovite poseban sustav arbitraže koji će donositi odluke u roku od dva tjedna ili 30 dana, riješit će stvari i idemo dalje? Nije logično da dajete sudu da rješava o manjem problemu. To će rješavati općinski sud koji rješava o sporovima o milijardama kuna, koji rješava o izuzetno bitnim stvarima, vi ćete mu sada dati jednu stvar koju ste sami ovdje proglasili trivijalnijom da se makne iz ovog sustava, a opteretit će se pravosuđe. Jako loše rješenje. Ja apeliram na vas da se to promijeni jer će u praksi dovesti do silnih problema, usporit će se i ovako dugotrajni postupci u radnim odnosima. Sljedeća stvar, nisam siguran da je dobro rješenje da članovi odbora prema ovom postaju državni službenici. Oni trebaju biti neovisni i ako dolaze sa strane, ja mislim da oni trebaju otić kada im istekne mandat, vratit se tamo od kud su došli. Rješenje, ako ga ja dobro čitam, prema kojem će oni nakon isteka mandata postati državni službenici vam je zapravo povećavanje kvote državnih službenika s jedne strane, s druge strane odbor koji treba biti neovisan to neće biti, zato što će sutra ovisiti, znaju da moraju podnijeti zahtjev za prijem u državnu službi i kod kod njih prevladava mentalitet državnih službenika i imaju sasvim drugačiji pogled i interes od onoga kakav bi trebali imati. Mislim da je postojeće rješenje bolje i osim pogodovanja nekolicini ljudi koji će s tim dobiti stalno radno mjesto, ne vidim razloga za ovo. Možete ih riješiti na drugi način, ali ako se neko javlja za odbor mora biti spreman da će se vratiti tamo od kuda je došao, a ne da kroz to ulazi u državnu službu. To nije logično. Četvrta stvar, kod odlaska u mirovinu, uredu, ovo rješenje koje je tu, ali onda ga je po meni potrebno povezati sa ovim rješenjem koji imate o radu na određeno vrijeme kod projekata,

se ode u praksu. Međutim jedna načelna stvar, građani zbog ovog neće imati bolju državnu upravu. Ovo je jedan pomak i rekoh mi ga podržavamo, ali nećemo imati bolju državnu upravu. Ovdje što meni nedostaje je također rješenje, dakle mi kažemo sljedeće, trebaju nam ljudi za provedbu projekata, zato ćemo ih uzimat sa tržišta rada na određeno vrijeme po posebnom postupku, na njih ne vrijeme pravila o državnim službenicima, odrađuju koliko treba, izlaze vani, uredu. Ali ovdje nije predviđena situacija kada vi imate istovremeno službenika kojem je u opisu radnog mjesta stoji da vodi i radi na tim projektima. To nije riješeno. I vi ćete onda građanima poslati poruku ovom piše da radi na projektu, ali to zapravo ne zna raditi pa zato mi uzimamo nekog sa strane kojeg uzimamo na određeno vrijeme, plaćamo dodatno nije dobro. Dakle tu predlažem rješenje prema kojem da, ako se nema službenika koji su za to je jedna priča, ali ako ih ima, a trebamo uzimati nekog sa strane, onda treba postaviti pitanje da li ti službenici trebaju ostati u sustavu jer očito nisu sposobni. Dakle mora se nekakva poruka poslati i drugačija kroz ovaj zakon, ne samo prema državnoj upravi jer ovo je zakon nažalost okrenut previše prema državnoj upravi, nije okrenut prema građanima. Ako idemo na smanjenje nekakvo, trebaju nam dodatni ljudi to je uredu, ali onda šta je s ljudima koji rade unutra koji iz bilo kojeg razloga to ne mogu ili ne žele raditi, oni trebaju ići van. I to je jedno rješenje koje bi spriječilo paralelizam jer on će se događati. Vi ćete imati, građani će vas pitati pa gle ovom piše u opisu radnog mjesta da radi na projektu, a sada si mi zaposlio još troje ljudi. I koji je naš odgovor? Nemamo ga. Dakle to nije dobro i do kraja riješeno u zakonu. Da ne duljim sa ovim primjedbama rekoh bio bih sretniji da smo u dva čitanja da ih možemo bolje raspraviti. Mislim dakle to je naš stav da su vrijedne da se o njima raspravlja jer bi dale jedan pomak zakonu s upozorenjem da je izuzetno, izuzetno i neprihvatljivo rješenje da ovi, ja ću pojednostavljeno govoriti da rješenja o godišnjima idu pred redovne sudove, to je katastrofa. razumije./… podržati. Ali apeliram da se kod izrade zakona okrenemo prema građanima. Mi smo imali i vodile su se rasprave dugo i o njima treba raspravljati u Hrvatskom saboru. Da li uopće državni službenici trebaju biti u posebnom statusu ili trebaju biti u statusu ugovora o radu kao i svi drugi zaposlenici? Mnoge europske zemlje imaju i to rješenje. Meni je recimo žao što se i kroz ovaj zakon to nije raspravilo. Ja ne kažem da je jedno ili drugo bolje rješenje ali ako mijenjamo Zakon o državnim službenicima to je jedno ključno pitanje jer sve ovo mi radimo neke pomake a nismo riješili ovo središnje pitanje koji je status. O.K., možemo iz ovog čitati da zadržavamo status kakav je, posebni status ali onda ga treba drugačije provesti kroz sve. Nemojte onda ubacivati odredbe u ugovor o radu jer to je onda jedno miješanje, imati ćete dvostruke statuse, mislim to nije dobro. Tako, evo hvala lijepa, nadam se da ćete uvažiti primjedbe, bile su izrečene u najboljoj mjeri. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo jednu repliku, uvaženog zastupnika Dražena Bošnjakovića. Sačekati ću da kolega Miljenić dođe. Kolega Miljenić, slažem se s vama potpuno da građani zaslužuju zapravo dobru i učinkovitu upravu. Da li će ovaj zakon tome pripomoći on je zapravo, doprinosi ubrzanju kod zapošljavanja i zapravo ona ciljana nekakva radna mjesta koja su važna u sustavu za povlačenje sredstava iz EU. Ovdje bih htio zapravo jednu stvar otvoriti a to je kod toga da nema stranke koja u svom programu nema učinkovita uprava, uprava koja je zapravo servis građana, koja nije sama sebi svrha i o tome zapravo slušamo na svim mjestima. Ima jedan problemčić koji mi se čini važan u toj cijeloj priči a to je ocjenjivanje službenika. To ocjenjivanje zapravo ja bih rekao da je jedan farsa. Svi su iznad prosječni, svi su sjajni, svi su perfektni a zapravo ocjenjivanje bi možda trebalo regulirati tako da čovjek dobije onu ocjenu koju zadovoljava i koja zapravo je zaista rezultat njegovog rada. I kroz to ocjenjivanje čelnik uprave nekoga bi mogao nagraditi nekoga bi mogao spustiti stepenicu niže. Tako da mislim da je to jedan važan segment kojim bi zapravo u budućnosti trebalo dati nekakvu pozornost jer sustav u kojem su svi izvanredni i svi iznad prosjeka zapravo nije sustav. Miljenića. **Miljenić, Orsat (SDP)** Hvala lijepa. Kolega Bošnjakoviću, potpuno se slažem, mislim da smo i to ide na onu moju primjedbu da malo brzamo sa ovim a nismo proveli jednu dobru raspravu. Dakle gdje ja vidim rješenje upravo za ovo o čemu vi govorite ali i kod prijema u državnu službu i kod ocjenjivanja a to je vanjsko vrednovanje. Mnoge zemlje su na to prešle i to je jedan sustav koji daje dobra rješenja. Dakle jedno je što mi mislimo o sebi, mi, govorimo o državnim službenicima kada su unutra, opće državnoj službi a drugo je kada vi imate nekog sa strane koji će zapravo sudjelovati u jednom i u drugom postupku i prema nekim kriterijima koji postoje, danas vi sa razvojem informatike možete čitav niz parametara postaviti da budu objektivni. Zapravo s jedne strane sudjeluju u postupku prijema državnih službenika, mičemo nekakvu moguću pristranost, utjecaje itd., biramo one koji su stvarno najbolji ali još važnije kod ocjenjivanja. Ocjenjivanje je strahovito važno. Mi imamo mentalitet u državnoj službi često nezamjeranja, znači šef se neće zamjeriti, svi dobiju najbolju ocjenu i svi idu dalje. Takva je ocjena besmislena. Ako tako se nastavi onda ju je bolje ukinuti zato što ona u ovom trenutku ne služi ničemu. Možda za nekog, samo da nekog se kazni ali ne zato što nije dobro radio nego zašto što su nekakvi opet loši odnosi. Tako da mislim da tu trebamo stvarno razmisliti ali to je ono pitanje da li je ugovor o radu, da li je ovo. Ako je ovo, ajmo razmišljati o uvođenju vanjskog elementa kod vrednovanja i kod prijema u službu i kod ocjenjivanja. I što više objektivnih kriterija. Ako vi imate koliko službenik mora riješiti predmeta mjesečno pa to je matematički vrlo jasno ili je riješio ili nije, pa se mogu, mislim to smo stavili za suce. Ako smo stavili takve kriterije za suce zašto ne možemo staviti ovdje? I to onda može sudjelovati u ovoj ocjeni koja onda može biti objektivnija i zapravo postići cilj koji hoćemo a to je da se nagradi onog kog treba a da se zapravo i kazni onog tko ne radi dobro. Evo, hvala lijepo. Hvala lijepa. Sljedeći Klub zastupnika je onaj SDSS-a u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Boris Milošević. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege zastupnici, predstavnici predlagatelja. Odmah na početku izlaganja želio bih istaknuti da bih volio da je ovaj prijedlog u prvom čitanju, dakle da ide u redovnu proceduru i da je ovo prvo čitanje i rasprava koju danas vodimo priprema, jedna kvalitetna priprema i podloga za drugo čitanje, za jedan kvalitetniji konačni prijedlog zakona. Inače nema puno smisla raspravljati i zapravo zato što će zakon biti usvojen onako kako je predložen, nećemo imati priliku da se naše primjedbe koje budu konstruktivne ugrade u sam tekst Imamo i izvješća Ustavnog suda upravo o toj problematici koji zapravo kaže da je hitna procedura grubo kršenje parlamentarne prakse i da bi Sabor trebao stvarno nastojati da sve što može da ide u redovnu proceduru, da raspravi dakle u dva čitanja. Ovaj zakon je bio u raspravi u Hrvatskom saboru i prošle godine, ne u 100%-tnom sadržaju kao što je danas predloženo ali je bio. Dakle u prošlom sazivu nije doživio drugo čitanje i smatram ako je mogao pričekati godinu dana do donošenja da je mogao još i koji mjesec, mjesec i pol, dva da dakle, da se još malo kuha i sprema. Što se samog zakona tiče kojim se predlaže brži i jednostavniji postupak zapošljavanja dakle službenika i to na poslovima upravljanja i kontrole korištenja europskih investicijskih, strukturnih investicijskih fondova te za pojednostavljenje zapošljavanja službenika u državnoj službi općenito to možemo samo pozdraviti. I to je ova dosadašnja rasprava i pokazala. Dakle, svi smatramo da je postupak prijema u državnu službu prebirokratiziran, zapetljan i zapravo predugo traje. Ono što ja mislim osobno da je ovaj prijedlog mogao biti još i hrabriji, ići još u jednu revolucionarniju promjenu, u još jedno veće pojednostavljenje kako bi postupak maksimalno, dakle pojednostavili i kako bi taj cijeli postupak zapošljavanja bio čim brži da ne traje po nekoliko mjeseci. Možda bi čak trebalo razmisliti i da neko državno tijelo se specijalizirano bavi zapošljavanjem državnih službenika, dakle i raspisivanjem natječaja i održavanjem testiranja i obavljanja svih onih potrebnih radnji kad se prima službenik u državnu službu. Predlagatelj odnosno Vlada ima priliku to još na neki način popraviti, odnosno doraditi prilikom donošenja uredbe koja se najavljuje ovim prijedlogom zakona, dakle u roku od tri mjeseca od usvajanja ovog zakona Vlada je dužna donijeti Uredbu o raspisivanju natječaja i internih oglasa. uzmimo samo primjerice uvjerenje nadležnog suda o tome da podnositelj prijave, ne vodi kazneni postupak. Dakle, smatram da bi to trebao predavati samo kandidat koji je izabran kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Da ne bi bilo da je bespotrebno da se time opterećuju svi prijavitelji, da se traži od sudova, dakle ta uvjerenja to će bit sad pojednostavljeno putem e-građanina i na taj način ćemo rasteretiti sudove. Ali svejedno mislim da ako kažem možemo i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti pribaviti samo od strane kandidata koji je izabran da bi primjerice mogli i takvo jedno uvjerenje. Ono što smatram da je bitno kod zapošljavanja u državnoj službi da se postigne maksimalna transparentnost, da se vidi zašto je netko zaposlen, da se vidi struktura bodovanja, da se vidi koliko je bodova ostvario, dakle na testiranju, koliko je bodova ostvario na intervjuu. Stoga ja koristim priliku i da predložim predlagatelju da prilikom donošenja uredbe razmisli o tome da se smanji utjecaj intervjua, da se intervju više ne boduje sa 10 bodova nego da se primjerice boduje sa tri boda. Smatram da je intervju isto tako bitan, da je bitno da poslodavac budući vidi kandidata kojeg će zaposliti, da ga na neki način procijeni. Ali isto tako da taj intervju ne bude u toj mjeri toliko odlučujući. Ne kažem da tu ima zlouporaba, ali smatram da je taj dio postupka zapošljavanja zapravo najpodložniji upravo manipulacijama i zloupotrebama. Ono što bih još htio reći o zakonu, odnosno prijedlogu zakona, a što ne piše u zakonu je udio pripadnika nacionalnih manjina u državnoj upravi. Dakle, udio pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu je 7,6%. Zakon o sustavu državne uprave kaže da pripadnici nacionalnih manjina u središnjim tijelima državne uprave imaju pravo na zastupljenost razmjerno svom udjelu u stanovništvu. Pa zakon isto tako kaže da pripadnici nacionalnih manjina kad se prijavljuju za posao u državnoj službi, za neko mjesto u državnoj službi se imaju pravo pozvati na pravo prednosti. Navedena prednost suprotno uvriježenom mišljenju i predrasudama u javnosti, krivoj slici koja je stečena u javnosti ne ostvaruju to pravo po automatizmu. Taj kandidat koji se poziva na pravo prednosti mora ispunjavati formalne uvjete, mora postići određeni uspjeh na testiranju, imati bodove, bodove, biti pri vrhu, ako ne i na vrhu da bi bio zaposlen, a pravo prednosti ostvaruje dakle pod istim uvjetima tako kaže zakon, dakle pod istim uvjetima. mjera pozitivne diskriminacije koja je propisana zakonom je ocijenjena i od strane Ustavnog suda kao dopuštenom i Ustavni sud smatra da ona nije diskriminatorna prema drugima, pogotovo ne prema većinskom narodu. Unatoč svemu tome mi imamo situaciju da udio pripadnika nacionalnih manjina je svake godine u blagom padu, dakle da polagano pada. Ministar uprave Davorin Mlakar 2011. u sklopu Akcijskog plana o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina donio plan prijema koji se odnosio isključivo na pripadnike nacionalnih manjina. Dakle, cilj tog plana je bio da se do 2014. Dakle, zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina od 5,5% u državnoj upravi. Na žalost mi sa 31.12. prošle godine imamo udio pripadnika nacionalnih manjina u državnoj upravi 3,4%. više od 2% manje nego što je bila neka ciljana vrijednost koja smatram da bi bila primjerena. Kad pogledamo izvještaj i ovaj izvještaj koji je poslan od strane pučke pravobraniteljice u Hrvatski sabor, dakle za 2016. godinu, onda tamo piše da se pripadnici nacionalnih manjina zapravo i ne pozivaju na svoj manjinski status, jer smatraju da ta prednost nije prednost, odnosno smatraju da im pozivanje na pravo prednosti može štetiti. A s druge strane pučka pravobraniteljica isto tako kaže da prima pritužbe od većinskog naroda smatrajući da to pravo prednosti koje je propisano i koje ostvaruju pripadnici nacionalnih manjina diskriminira većinski većinski narod. I u biti što imamo, dakle od tog prava prednosti koja je propisana za pripadnike nacionalnih manjina i to pravo na razmjernu zastupljenost? Imamo svake godine, dakle blagi pad zastupljenosti, imamo pripadnike nacionalnih manjina koji smatraju da im to nije prednost, nije prednost, pa se na nju ni ne pozivaju. Imamo dakle pritužbe i nerazumijevanje većinskog naroda jer smatraju da ih taj institut diskriminira i zapravo je cijeli taj institut i njegova primjena upitni. mislim da bi u tom smisli predlagatelj kada bude mijenjati sljedeći put Zakon o državnim službenicima, trebao razmisliti na koji način pospješiti da se to pravo prednosti odnosno taj institut stvarno primjenjuje i kako bi poboljšali odnosno povećali zastupljenost svih pripadnika nacionalnih manjina u državnoj upravi. Vrlo često Ministarstvo uprave u sklopu svojih odgovora i izvještaja zašto imamo par pripadnika nacionalnih manjina odgovara, što jedan od objektivnih razloga zašto se to događa, da je na snazi odluka o zabrani novog zapošljavanja. To je jedna mjera koje je donesena još 2009. za vrijeme ekonomske krize i da se zapošljavanje vrši po klauzuli dva za jedan, dakle dva službenika odu jedan se zaposli. Smatram da je ta zabrana pase, mislim da je ona postala po meni kontra produktivna i da bi je trebalo maknuti, pogotovo ako uzmemo razloge zbog kojih je donesena. Ako uzmemo činjenicu da je deficit nikad manji, evo po zadnjih izvještajima zadnjih izvještajima DZS-a, nikad manji od kada se mjeri, imamo BDP koji se kreće negdje oko 3% sa optimističnim projekcijama rasta, dakle nema po meni više nikakve ni formalne podloge ni stvarnih razloga zašto bi se ta zabrana trebala održati. Ono što bih još na kraju htio reći, dakle pozdravljam ovaj korak prema pojednostavljenju i ubrzanju zapošljavanja u državnu službu, mislim isto tako da bi predlagatelj trebao razmisliti i da na sličan način ide u izmjene Zakona o lokalnim službenicima i namještenicima. Hvala. Hvala lijepa. Vaše izlaganje je izazvalo nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnika Ivana Lovrinovića. Izvolite. Poštovani kolega Milošević. Zanima me što mislite o jednoj važnoj stvari koja je vezana za državne poslove, za javne funkcije, za izbore, pa evo vidite i sada kada idemo u lokalne izbore važno je prikupiti odnosno dobiti potvrdu o nekažnjavanju jel tako. To su odgovorne funkcije, ljudi očekuju oni imaju imovinske kartice naše i drugi koji se natječu, traže potvrdu o nekažnjavanju, međutim izuzetno je mislim važna jedna stvar pa me zanima šta mislite o tome. Da li je trebalo u ovaj zakon ugraditi i još nije kasno, obveza testiranja svih onih koji dolaze na javne funkcije obveza testiranja na opijate odnosno narkotike? Jer nadam se da ćete se složiti sa mnom da nije svejedno ako neko dolazi na javnu funkciju, posebno važniju, o kakvom se čovjeku radi jeli sklon takvoj praksi, nije, jeli test pozitivan, negativan jer znanstvena istraživanja naprosto pokazuju ima dosta primjera … Molim vas vaše mišljenje o tome. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog zastupnika Miloševića. Poštovani kolega Lovrinoviću, malo ste me zatekli moram priznati sa pitanjem, ovo nisam očekivao. Mislim da malo i ide van konkretne teme zapošljavanje državnih službenika. Činjenica je da imamo i kod zapošljavanja u državnoj službi traženje od kandidati da li su kažnjeni za kaznena djela odnosno da se protiv njih ne vodi kazneni postupak. Imamo sada po novom Zakonu o lokalnim izborima ne za sva djela, ali za velik broj kaznenih djela tražimo od kandidata podatak da nisu pravomoćno osuđeni na kaznu zatvora bilo uvjetno, bilo bezuvjetnu. Bilo bi dobro za raspraviti i mislim da smo to možda i propustili kada smo raspravljali o Zakonu o lokalnim izborima, dopuni, upravo o traženju potvrde o nekažnjavanju kandidata za lokalne izbore i … Međutim moglo bi se onda postaviti pitanje, a vaša primjedba je po meni opravdana jer smatram da svaki birač koji želi glasati i izabrati nekoga na javnu funkciju će reći da ne želi izabrati osobu koja je pod utjecajem opijata ili koja koristi određene droge, ali isto tako primjerice smatram da ne bi htjela izabrati ni osobu koja je sklona alkoholizmu. Na koji način testirati osobu koja je sklona alkoholizmu, ne bi htjeli izabrati osobu koja je sklona ne znam nasilništvu u obitelji, na koji način osim recimo primjer samo pravomoćnom presudom. Što se tiče primjerice alkoholizma i opijata to možemo dobiti samo od institucija koje se time bave, dakle ako je neko bio na liječenu. U svakom slučaju zabrana odnosno ograničenje pasivnog biračkog prava je jedna vrlo osjetljiva stvar i to smo pokazali i to smo raspravljali u lokalnim izborima. Nažalost, evo u ovom trenutku ne znam kakva je praksa u Europi. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Orsata Miljenića. Izvolite. **Miljenić, Orsat (SDP)** Hvala lijepa. Uvaženi kolega. Govorili ste o potrebi zapravo odnosno o ideji da samo onaj tko je prolazi dalje dostavlja uvjerenje. Mislim da je i zanima me vaš stav da je ovdje možda propušteno ići prema tome da zašto bi uopće dostavljali uvjerenje kada su to uvjerenja koja su u okviru državne uprave pravosuđa i do kojih se može doći po službenoj dužnosti, dakle što mi nedostaje također u ovom zakonu. I tu se slažem s vama da je to propust što ide u jedno čitanje. Mi ne stignemo raspraviti, ne stignemo neke institute koji su mogli poslati drugačiju poruku. Pa mi ovdje govorimo o prijemu državnih službenika, govorimo o informatizaciji državne uprave, a onda kažemo trebate dostavljati. Dakle ako ne možemo u okviru državne službe i državne uprave osigurati informatički protok dokumenata, pa kako ćemo to onda ponuditi građanima? Dakle to je jedna stvar. Druga stvar je, radili ste u sustavu. Dakle, s jedne strane ovdje se kaže rasteretiti ćemo odbor pa neće rješavati o statusnim pitanjima, odnosno samo će rješavati o statusnim pitanjima službenika a sve drugo ide redovnim sudovima. Pa mi smo u zemlji u kojoj svakodnevno radnici ne mogu ostvariti svoja prava jer je pravosuđe u tom kontekstu vrlo sporo. Poslodavci ne znaju na čemu su jer dugo traju sporovi a sada ćemo ih ovdje opteretiti sa desetinama tisuća predmeta godišnjih odbora državnih službenika. Pa ljudi će, mislim mi umjesto da ih rasterećujemo i da građanima kažemo biti će vam lakše i jednostavnije postupanje mi ćemo jedan naš unutarnji problem, ja kada kažem mi, govorim mi koji ipak jesmo u sustavu nekakve državne vlasti, državne uprave, preseliti vani na redovne sudove i onda će neki radnik čekati još koju godinu duže na rješavanje svog spora jer smo mi rekli da trebamo rasteretiti odbor pa ćemo opteretiti redovni sud. Hvala lijepa. **Milošević, Boris (SDSS)** Poštovani kolega Miljeniću, pa u većini se slažem sa vašom replikom, rekao sam i u raspravi, podržavam i smatram da ovaj prijedlog zakona ide u jako dobrom smjeru i mislim da zakon iz tog razloga treba podržati ali i mislim da bi još bolje bilo stvarno da je zakon išao u dva čitanja jer bi sigurno od nas zastupnika dobili dodatni poticaj i ohrabrenje za dodatno pojednostavljenje svojih zakonskih rješenja. Zašto opterećivati kadrovske službe da primaju papire i da se traži od kandidata dakle nešto eto što se može pribaviti po službenoj dužnosti? Tu se apsolutno slažem, kažem mislim da je tu u jednom dijelu možda trebalo ići hrabrije. Što se tiče ovog drugog dijela što ste rekli Odbora za državnu službu, istina je, radio sam u sustavu, dobro poznajem sustav, znam koliko je Odbor za državnu službu preopterećen, koji su zaostaci, koji su ljudski kapaciteti. I smatram da je pozitivno to što ga se rasteretilo. Kako se njih rasteretilo tako se jedan drugi dio sustava opteretilo, koliko ga se opteretilo. I ja sada ne znam, nisam toliko stručnjak za redovne sudove. Ja vjerujem da je Ministarstvo uprave prilikom uprave izrade zakona tražilo očitovanje Ministarstva pravosuđa, da je Ministarstvo pravosuđa dalo svoj doprinos ovom zakonu i reklo možda da sudovi imaju kapacitet da to odrade, hoće li to tako biti, praksa će i vrijeme pokazati. Evo, ja bih volio da to bude dobro, na dobrobit i službenika koji imaju predmete poput rješavanja dakle prava na godišnji odmor a i naravno radnika da im se ne dogodi da iako su to po zakonu dakle hitni postupci da se ne dogodi da ti postupci budu

vezano na vaše izlaganje glede … pripadnika nacionalnih manjina i njihovog prava prednosti koje je utvrđeno kao prednost pod jednakim uvjetima. Ja jednostavno ne vidim na koji način bi drugačije mogli utvrditi tu prednost nego kao prednost pod jednakim uvjetima jer mislim da bi u svakom drugom slučaju ustvari ta prednost onda bila na štetu svih svih ostalih kandidata većinskog naroda. Imamo, kao što i sami znate jer ste bili u sustavu i pravo prednosti pod jednakim uvjetima koje ostvaruju svi oni koji to mogu po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja. I mislim da jedino na taj način kada je ta prednost pod jednakim uvjetima, što znači kada kandidat koji ostvaruje prednost pod jednakim uvjetima zajedno sa ostalim kandidatima ostvaruju najveći broj bodova, znači pokazali su jednako znanje, jednaku stručnost onda u tom slučaju kandidat koji ima prednost po bilo kojem osnovu ostvaruje prednost ispred tog kandidata. Mislim da je to jedino pravedno. Hvala. Odgovor na repliku uvaženog zastupnika Miloševića. **Milošević, Boris (SDSS)** Poštovana kolegice, mogu se složiti sa vašim viđenjem prava prednosti, apsolutno razumijem vaše stavove. I sam nisam sklon takvim vrstama mjera jer smatram da bi stvarno državna služba kako i piše u Ustavu trebala biti jednako dostupna svim jednakim uvjetima. Ali imamo određene kategorije, među njima su i nacionalne manjine, među njima su branitelji, među njima su osobe sa invaliditetom za koje je propisano dakle jedna vrsta pozitivne diskriminacije, jedno pravo prednosti pri zapošljavanju ali pod jednakim uvjetima. Po meni problem što se tiče branitelja je što ne postoji efikasan način praćenja zapošljavanja branitelja odnosno primjena tog prava prednosti. A slična situacija je po meni i što se tiče nacionalnih manjina odnosno što se, ono što je dobro za nacionalne manjine je što se redovito prati njihova godišnja zastupljenost pa onda znamo da li ta zastupljenost raste ili pada. Ono što bi se moglo primjerice propisati za manjine a sada nije propisano je a recimo za branitelje je, kod branitelja recimo ako se to pravo ne poštuje u nekom postupku ta pravna osoba i odgovorna osoba koja nisu poštivale pravo branitelja u prednosti pri zapošljavanju prekršajno odgovara dok recimo kod pripadnika nacionalnih manjina nemamo tu situaciju. Smatram da ako se dogodi da primjerice zastupljenost manjina padne ispod 3% da će to biti jedna kritična situacija koja po meni ne bi bila poželjna. I smatram da bi Vlada mogla recimo predložiti krizne mjere da dok se ne ostvari primjerice 4,5% 4,5% zastupljenosti u državnoj upravi da samo pozivanje na pravo prednosti bude ne znam bodovano sa jednim bodom, dva boda, dakle kao jedna privremena mjera. Pa kada se …/Govornik se ne razumije./… da se ta, dodatna mjera ukine. Hvala. Sada će završnu riječ imati predstavnik predlagatelja uvaženi državni tajnik u ministarstvu uprave Mihovil Škarica. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, uvaženi zastupnici. Samo ću se kratko referirati na neke sugestije i neke prijedloge koji su ovdje izneseni, a na kojima zahvaljujem. Prvo želim reći da ova Vlada ima za cilj temeljito revidirati i reformirati službenički sustav, te da su ove izmjene i dopune zakona zapravo mjera kojom se ciljaju točno konkretne stvari koje su utvrđene kao problemi kako bi ih se moglo poboljšati. Projektima koji će biti, koji su neki pripremljeni, neki su u fazi pripreme, a koji će se financirati iz europskih fondova planira se razviti potpuno novi sustav, odnosno novi okvir kompetencija državnih i javnih službenika. Planira se nanovo urediti sustav zapošljavanja, planira se nanovo i i bolje urediti sustav ocjenjivanja, nagrađivanja i napredovanja. To će se sve provesti kroz projekte od kojih većinu vodi Ministarstvo uprave. Sam projekt sustava upravljanja ljudskim potencijalima je vrijedan 200 milijuna kuna. Takve projekte nije moguće ni pripremiti, a kamoli provesti preko noći. Tako da većina sugestija koja je ovdje u ovoj raspravi iznesena će biti uzeta u obzir i štoviše, mislim da će većina njih i biti ugrađena u neke buduće zakonske intervencije u službenički sustav ne samo u Zakon o državnim službenicima, nego i u Zakon o lokalnim službenicima kako uvaženi zastupnik Milošević sugerirao i Zakone o plaćama i državnih i javnih i lokalnih službenika i namještenika. Tako da nemam se potrebe referirati na pojedinačne sugestije, nego kazati da se od njih mnoge već i razmatraju kako u Ministarstvu uprave, tako i u drugim resornim tijelima. Svakako želim istaknuti kako će se uredbom koja će se donijeti na temelju ovog zakona koja je već pripremljena i od ponedjeljka će biti na javnom savjetovanju predvidjeti da da potvrde, tzv. potvrde o nekažnjavanju pribavlja samo kandidat koji je izabran u natječajnom postupku ne svi kandidati. I čim tehnički bude omogućeno da tijela sama pribavljaju i tu makar jednu jedinu potvrdu, ona će to i napraviti kao što je napravljeno i u drugim slučajevima u sklopu reforme „država bez papira“ tako će biti napravljeno i to. Što se tiče članova Odbora za državnu službu želim istaknuti kako to nije nikakva novina. I rukovodeći državni službenici se primaju na temelju javnog natječaja i koji su primljeni van državne službe, također imaju pravo na raspored u državnoj službi nakon isteka mandata. Članovi Odbora za državnu službu kojih će se kvaliteta, a time i efikasnost povećati s obzirom da će se moći primiti i vanjski članovi, ne samo državni službenici će također imati tu mogućnost jer su oni samim prijemom u odbor postali postali državni službenici, te kao i drugi državni službenici imaju pravo na raspored nakon isteka mandata u Odboru za državnu službu. Eto toliko sam želio reći. Zahvaljujem.

amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor

Marija (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče sa suradnicama, poštovane kolegice i kolege

lijepa. Sljedeći Klub zastupnika je onaj SDSS-a u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Boris Milošević.